nego što pređemo na odlučivanje, potrebno je da utvrdimo kvorum.Podsećam vas da je članom 88. stav 5. Poslovnika Narodne skupštine predviđeno da kvorum za rad Narodne skupštine u Danu za glasanje postoji ako je na sednici prisutna većina od ukupnog broja narodnih poslanika.Molim narodne poslanike da ubace svoje identifikacione kartice u jedinice elektronskog sistema za

glasanje.Konstatujem da je primenom elektronskog sistema za glasanje utvrđeno da je u sali prisutno 133 narodnih poslanika, odnosno da je prisutna većina od ukupnog broja narodnih poslanika i da, postoje uslovi za odlučivanje.Prelazimo na odlučivanje.Prelazimo nego što pređemo na odlučivanje o Predlogu zakona o budžetu Republike Srbije za 2014. godinu, podsećam vas da, 8. Ustava Republike Srbije, Narodna skupština usvaja budžet većinom glasova svih narodnih poslanika.Pošto je Narodna skupština obavila pretres Predloga zakona u načelu i u pojedinostima, prelazimo na odlučivanje.Stavljam na glasanje Predlog zakona o budžetu Republike Srbije za 2014. godinu, u načelu.Molim

poslanika.Konstatujem da je Narodna skupština većinom glasova svih narodnih poslanika prihvatila Predlog zakona u načelu.Pre prelaska na odlučivanje o amandmanima, podsećam vas da je O)dbor za ustavna pitanja i zakonodavstvo, u skladu sa članom 163. Poslovnika Narodne skupštine, odbacio amandmane narodnih poslanika: Milana Lapčevića na član 7; zajedno prof. dr Slobodana Samardžića i Petra Petkovića na član 32; zajedno Dušana Petrovića, Sanje Čeković, Miodraga Đidića, Boška Ristića, Milovana Markovića, Nebojše Zelenovića i Zlatka Dragosavljevića na član 32; i zajedno dr Nenada Popovića, Bojane Božanić i Gorice Gajić na član 32. Predloga zakona.Prema članu 163. stav 4. Poslovnika, odbačeni amandmani ne mogu biti predmet rasprave i o njima se ne glasa.Sastavni deo Predloga zakona postali su: amandmani Vlade na čl. 1, 2, 3, 4, 5, 7, 14, 16. i 34. i amandman kojim je predloženo brisanje čl. 38, 39. i 40. Predloga zakona; amandmani Odbora za finansije, republički budžet i kontrolu trošenja javnih sredstava na čl. 3, 5. i 7. Predloga zakona, s obzirom da ih je predstavnik predlagača prihvatio na sednici tog Odbora, a Odbor za ustavna pitanja i zakonodavstvo smatrad a su u skladu sa Ustavnom i pravnim sistemom Republike Srbije; amandmani narodnih poslanika: zajedno Bojane Božanić, Dušice Morčev i Gorice Gajić na član 4, sa ispravkom; Srđana Šajna na član 7, sa ispravkom; Vuka Jeremića na član 7, sa ispravkom; grupe od 62 narodna poslanika Poslaničke grupe Srpska napredna stranka na član 7, Snežane Stojanović Plavšić na član 7; Srđana Milivojevića na član 13; u istovetnom tekstu na član 38. koji su podneli narodni poslanici Srđan Milivojević i zajedno dr Nenad Popović, Bojana Božanić i Gorica Gajić i Srđana Milivojevića na član 41. Predloga zakona.Prelazimo na odlučivanje o amandmanima.Na

član 3. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Aleksandar Pejčić i Gorica Gajić.Stavljam na glasanje ovaj

član 7. razdele 3, 19, 21, 23, 24, 25, 28, 30 i 31 amandman sa ispravkom zajedno su podneli narodni poslanici Bojan Kostreš, Đorđe Stojšić, Olena Papuga, Karolj Čizik i Dragan Andrić.Stavljam na glasanje ovaj amandman.Molim

poslanika.Samo da se konsultujemo da li je bilo potrebno 126 za ili većina od ukupnog broja.U

član 41. amandman su zajedno podnele narodni poslanici Marija Obradović, Tamara Tripić, Vesna Jovicki, Donka Banović, Jelena Travar Miljević, Vesna Milekić i Dubravka Filipovski.Stavljam na glasanje ovaj

dobio sam obaveštenje od službe Narodne skupštine da je, usvajanjem amandmana Vlade i Odbora za finansije, republički budžet i kontrolu trošenja javnih sredstava na članove 3. i 7. Predloga zakona, nastupila situacija iz člana 165. Poslovnika Narodne skupštine, odnosno da je usled usvajanja tih amandmana nastala potreba da nadležni odbor podnese nove amandmane kojima se vrši usaglašavanje usvojenih amandmana međusobno i sa tekstom Predloga zakona.Radi toga određujem pauzu u trajanju od 10 minuta, i molim vas da se odmah sastanu Odbor za finansije, republički budžet i kontrolu trošenja javnih sredstava i Odbor za ustavna pitanja i zakonodavstvo u sali 1 Narodne skupštine i podnesu potrebne amandmane, odnosno izveštaj.(Posle

primenom elektronskog sistema za glasanje utvrđeno da je u sali prisutno 132 narodna poslanika, odnosno da je prisutna većina od ukupnog broja narodnih poslanika i da, prema tome, postoje uslovi za odlučivanje.Uručeni su

smo usvojili Predlog zakona o budžetu Republike Srbije za 2014. godinu, prelazimo na odlučivanje o predlozima odluka kojima Narodna skupština daje saglasnost na finansijske planove za 2014. godinu Republičkog fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje, Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje, Fonda za socijalno osiguranje vojnih osiguranika i Nacionalne službe za zapošljavanje.Stavljam na glasanje Predlog odluke o davanju saglasnosti na Finansijski plan Republičkog fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje za 2014. godinu.Molim

godinu.Stavljam na glasanje Predlog odluke o davanju saglasnosti na Finansijski plan Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje za 2014. godinu.Molim

godinu.Stavljam na glasanje Predlog odluke o davanju saglasnosti na Odluku o izmenama i dopunama Finansijskog plana Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje za 2013. godinu.Molim